Има кворум, откривам заседанието.

за втора процедура. 2018 г., Проект за решение № 854-02-11 за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета,

Прегласуването се налага поради явна техническа грешка – несъответствие между наименованието на решението и неговия диспозитив, а именно началната дата на периода на проверката. Вместо вярната дата в заглавието „1

за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.“ Госпожо Председател, моля да подложите

Заповядайте за доклада, господин Кирилов, на Комисията по правни въпроси. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19 февруари 2018 г. На свое заседание, проведено на 21 февруари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – господин Пламен Георгиев – председател; от Национално сдружение на общините в Република България – господин Благой Станчев – парламентарен секретар. Законопроектът беше представен от Данаил Кирилов, който посочи, че след влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се предвидиха нови изисквания за общинските съветници, свързани с института на несъвместимостта. Вследствие на промените общинските съветници не могат по време на мандата да бъдат едновременно и еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие и с общински предприятия. Със Законопроекта се цели осигуряването на достатъчен период от време, в който общинските съветници за мандат 2019 – 2023 г. да съобразят нововъведените изисквания със заеманата от тях изборна длъжност. Господин Пламен Георгиев и господин Благой Станчев изразиха подкрепата си към Законопроекта. В обсъждането взеха участие народните представители Явор Божанков, Христиан Митев, Филип Попов и Данаил Кирилов. Господин Попов и господин Божанков изразиха отрицателните си становища към Законопроекта и посочиха, че няма да го подкрепят. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, 6 гласа „против“, без „въздържали се“, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев

Заповядайте, госпожо Аврамова.

На редовно заседание, проведено на 22 февруари 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев на 19 февруари 2018 г. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Христиан Митев. Законопроекта се предлага да се отложи действието на разпоредбата на § 19, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за следващия мандат на общинските съвети. визираната норма бе направено изменение на чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като т. 3 от същата предвижда, че общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия. Тези ограничения създават проблеми в практиката, тъй като при влизане в сила на промените една немалка част от общинските съветници, на различни правни основания и в различно качество, се явяват в договорни отношения с общината. Това налага да се отложи действието на нормата, като при следващите местни избори кандидатите за общински съветници ще бъдат наясно с ограниченията и ще могат да направят преценка и да изберат дали да се кандидатират или да запазят договорните си отношения с общината. В хода на дискусията представителите на общините подкрепиха предложената промяна. Изказалите се народни представители изразиха различни позиции – както за, така и против предложената промяна, като несъгласните с предложението се мотивираха с необходимостта и от други промени, които ще се наложи да бъдат направени в Закона. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа „за“, 6 гласа „против“, без „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Накратко ще представя мотивите за внесения законопроект. Иде реч за това, че по отношение на статута на общинските съветници предвидихме нови радикални, по тежки изисквания относно техния статут и свързани с несъвместимостта. Това стана през времето на третата година от техния мандат, когато те вече са изпълнили един път изискванията за заемане на длъжността, съответно са декларирали надлежните обстоятелства и като кандидати за общински съветници, и веднага след избирането им, преди полагане на клетва. Получи се реакция от всички общински съветници, без значение от тяхната политическа принадлежност. Очевидно е, че времето, за да приведат общинските съветници статута си спрямо тези изисквания, ще изисква известен период от време. Едновременно с това това обсъждахме и в Комисията по правните въпроси – получи се писмо с въпроси от Националното сдружение на общините в Република като основният от тях беше свързан с това: възможно ли е, редно ли е по време на текущия мандат да се поставят нови по-тежки изисквания спрямо статута и длъжността на общинските съветници? По тази причина и в днешния ден, а днешният ден е 23 февруари, който при най-стриктното тълкуване на Закона, всъщност представлява последният ден от едномесечния срок, в който общинските съветници биха били задължени да подадат нова декларация за несъвместимост, ако ние не разгледаме и не приемем настоящото предложение. Няма да влизам в подробности на тълкуванията на изискванията за декларации и по отношение на органите, които одобряват Смятаме, че тук режимът, който предвидихме, беше в полза на общинските съветници, за да имат поне два алтернативни варианта по отношение на органите, които да одобрят образеца за тези декларации. Едновременно с това би следвало да подчертая и становището на новата Комисия за преодоляване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, която да помни, че без оглед на процедурата по одобряване на образците за декларации и съобразно съдебната практика, липсата на одобрен образец на тези декларации не освобождава задължените лица да декларират тези обстоятелства. Смятаме, че с този законопроект, който предложихме на Вашето внимание, се опитахме в краткия срок, който е за повече от 6000 общински съветници, да реагираме адекватно, така че да предложим отлагането на влизане в действие на това изискване поне за началото на следващия мандат, за да може в следващата изборна процедура кандидатите вече да знаят и да са наясно, че има нови по-стриктни изисквания, с които те следва да се съобразят. Едновременно с това ще си позволя да направя заявка за следното. Това отлагане би ни дало възможност да прецизираме новите изисквания, така че да отделим случаите, в които имаме битови основания за колизия, за това, че общинският съветник, по един или друг начин,

и да отделим тези, условно казано, битови, естествени, обичайни случаи от тези случаи, където наистина има корупционен риск, където следва радикално да се преодолее връзката и възможността общинският съветник да повлиява на едни или други решения по отношение на управлението и разпореждането с общинското имущество. Затова, колеги, апелирам към всички Вас, не за политизиране на дебата, а за подкрепа на това предложение. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Откривам разискванията, давам думата за изказвания. Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще поправяме Закона на законите! Законът, който трябваше да пребори корупцията, който обсъждахме шест месеца, ще бъде поправян преди въобще да е влязъл в сила. Предупреждавахме многократно, че този закон е недомислен, че той ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. Беше ни отговаряно: „Нямате право да казвате просто така – той няма да проработи“. Ето това е първият случай, в който е ясно, че той няма да проработи, че е недомислен. Но да беше само това! Къде е днес Министерството на правосъдието – вносителят на този закон, първоначално? Защо отново народни представители оправят неразбориите, създадени по този начин? Защо сега се сетихме, че –променяйки един куп закони, просто така, само за да попълним някоя препоръка, няма да направим нищо добро? Къде е Националното сдружение на общините на Република България, което вдигна врява, но след като беше приет Законът? Защо не изразиха своето становище и опасение тогава, когато го обсъждахме? Аз имам възможен отговор. Защото сблъсъкът беше силно политически, имахме две различни концепции за борбата с корупцията и всеки един – дори тези, които виждаха, че правим недомислици, не смееха да се обявят, за да не бъдат обвинени, че видите ли, че подкрепят опозицията. Не, понякога опозицията казва нещо и то е просто вярно, и трябва да бъде подкрепено, защото последствията са много тежки. Какво стана ясно обаче, откакто се разгоря този дебат? Той сега идва в залата, но от няколко месеца се води по телефонни номера, по телефона и по кулоарите на парламента. Господин Зарков, само за момент. Колеги, моля Ви, заемете местата си, нека да е по-тихо в залата. КРУМ ЗАРКОВ: Уважаема госпожо Председател, именно защото не се слушаме, поправяме едни и същи закони през две седмици. Но ако народните представители тук не слушат, бъдете сигурни, че слушат нашите граждани и хората, които са заинтересовани – най-малко 6-те хиляди общински съветници, които рискуват, ако не подадат навреме тази декларация, да бъдат поставени на цялостна имуществена проверка за десет години назад. Това е, което може би ще им се случи. Това само по себе си не би било лошо. само, че новосъздаденият орган, който вече дава становища, но още не сме му избрали председател и който е в процедура за председател, когато при него пристигат 6000 преписки за проверка на 6000 човека за имуществото за 10 години назад, този орган ще приключи работата си преди да е започнал. Чисто административно той няма да успее да обработи тази база данни. Но какво ни интересува – нали изпратихме Закона в Брюксел, а от тук нататък да става каквото искаме?!

Какво значи това, уважаеми дами и господа народни представители? Дайте тогава да се запитаме, така и така сме отворили дебата, кой, как и защо става общински съветник? Наистина ли, ако забраним общинския съветник да е в търговски взаимоотношения с общинския съвет, в който работи, ще останем без общински съветници? Вие разбирате ли какво значи това?! Затова ние настояваме сега и в близките дни да бъде предоставена информация за всички общински съветници в търговски или други взаимоотношения с общините, в които работят. Защото много е хубав примерът, който се дава в мотивите и много често е цитиран – за лекаря, който е общински съветник, и има кабинет в общината, тъй като в малките населени места няма къде другаде да има кабинет. Този пример е истина на много места, но 265 са тези лекари. Във всеки общински съвет да има по един такъв, те са 265 човека, дайте за тях да направим изключение. Защото се сещам и за други примери, а не само за лекаря, който има кабинет в общината, но и за арендатора, който работи общински земи, и е общински съветник. Сещам се за охранителя, който има частни охранителни фирми, и е общински съветник. Сещам се още за десетки случаи. И изправени пред този проблем, който, както виждате, е многопластов, какво предлагат вносителите – да го отложим с две години?! Просто да го отложим с две години! Няма да решим проблема, защото проблемът е в нефелната редакция – извинете ме за израза, на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Няма да решим проблема, но ще го отложим с две години, за да видят, видите ли, да знаят хората, които кандидатстват които кандидатстват за общински съветници, на какъв огън ще бъдат готвени. Само че най-вероятно ще се случи друго. През тези две години същите общински съветници, които са сега, и, видите ли, ще загубим, просто ще си нагласят работата, ще си прехвърлят бизнесите, ще си наредят така нещата, че хем да могат да останат общински съветници, хем да си запазят бизнеса с общините. С две думи: дръж се корупция, ГЕРБ те гази! Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването на господин Зарков? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, когато тук в тази зала и в Комисията, както на първо, така и на второ четене говорихме

не е против корупцията. Ето сега се оказва, няма и месец след приемането на този закон, че започнахме с кръпките на този закон. Те няма да са нито първите, нито последните, защото в него има множество вътрешни противоречия. В него инструментариума за борба срещу корупцията на практика е сведен до минимум. Този закон няма как технически дори да проработи в параметрите и в сроковете, които сте му задали – вносители на този законопроект, и които го подкрепихте. Сега с това изменение не решавате по никакъв начин проблема, а просто го отлагате във времето, замитате го под килима. Междувременно, до 2019 г. ще се направят още множество поправки на този закон, защото, както той е зададен в момента, просто няма как да се случат нещата, няма как да проработи. Но когато ние говорехме, че този закон е калпав, тогава всички включително и Сдружението на общините, нямаха никакви предложения. Всичко беше цветя и рози, а сега изведнъж става шок и ужас! съветници трябва да подадат декларацията, предвидена в този закон. В същото време администрацията, така наречената „окрупнена администрация“, тя все още не е сформирана на практика, тя все още не е започнала реално да работи с всичките си структури. И сега правите тези промени, и отлагате влизането на действието на този параграф от Закона по отношение на декларациите. Ще има още множество промени и този закон на практика, само месец след неговото приемане, доказа своята нефелност. Благодаря Ви.

Тъй като многократно се постави въпросът къде са били общинските съветници и кметовете, вчера в Комисията попитах Сдружението – Националната асоциация на председателите на общини: „Вие защо не реагирахте?“, тъй като Законът безспорно касае и тях като изборни лица? Не знам за господин Кирилов, но изпълнителният директор сподели, че в процеса на дебата Правната комисия е била информирана и част от вносителите срамежливо споделиха, че много трудно е могло всичко, което не е било добре предложено от Министерството на правосъдието, да бъде подобрено в процеса на самото законотворчество. Това отлагане с две години на проблема нищо няма да реши. Аз смятам, че дори ако започнем да го прилагаме, така както е в момента, има дълги листи. Те неслучайно са

Тоест, две години ще сме имали едни общински съветници, а вместо тези, които са в укорими отношения по възгледа на управляващото мнозинство, могат да дойдат нови, не е проблем. Но тук възниква нов въпрос в

„членове на управителни съвети, на надзорни съвети, контрольори“. В предишния закон имаше също член за несъвместимост на общинския съветник с други позиции. Вкарването на наемните отношения и шумът, който се получи, колеги, изсветли един порочен проблем, който съм убедена, че до 2019 г. или ще го оставите така, ако все още управляващото мнозинство е такова в парламента,

да се направи публичен регистър на всички наемни отношения, който публичен регистър да бъде видим чрез председателя на общинския съвет и в органа, който ще се създаде може би до една седмица, за да знаят гражданите общинските съветници в какви наемни отношения са, да ги контролират и да могат да си формират отношение. Поради тази причина смятам, че единият вариант е да отложите да отложите проблема, но проблемът щe си стои. Вторият въпрос е да кажете: „Да, ние сега на първа стъпка –това, а ще има още възможности да работим, докато решим какво ще правим действително с наемните отношения“. Ние имаме много отношения, които са свързани лекарите, стоматолозите, арендаторите на земи, ползвателите на общински гори – фирмите. Особено в малките селища

Има възможност през този закон, така както излезе от обществения дебат, който беше много динамичен, и може би аз се радвам, че именно Вашите общински съветници бяха много категорични, тъй като тези органи Вие в момента ги владеете и имате по-скоро мнозинство на базата на избора, който имате, в тази ситуация проблемът с с поставения въпрос за конфликт на интереси ще си остане, той ще бъде нерешен. Ние само ще го отложим във времето, но означава, че сме осветили един проблем, върху който сега стоим, търпим и чакаме да видим какво ще се случи, а не искаме като законодател да го решим. Ако искате да го решаваме и имате воля, дайте между първо и второ четене да направим Ако ще го заметете, ще го отложите във времето и ще заметете един проблем, който е доста укорим и който обществото само ще чуе „Аха“. То си знае, но няма да го види, а по-добре е да го изсветлим и да го покажем. Благодаря. (Единични ръкопляскания

уважаеми народни представители! Не ми се искаше да взимам реплика и да влизам в този дебат и, респективно, да го удължавам, защото всъщност госпожа Янкова говори по теми и проблеми, които бяха в моето представяне на Законопроекта. Ще посоча обаче следното.

Това е преди четири законопроекта, преди четири години. И тук и аз се питам къде беше Националното сдружение на общините. Не е вярно, че имаме такова становище. Всички становища са на сайта на Народното събрание, сами може да установите това. Искам да кажа следното. Ако има конфликт на интереси – Вие казвате „укоримо поведение“, и по стария, по отменения Закон, това поведение се санкционираше и се санкционираше по жалба на всяко заинтересовано лице, което получаваше законовата защита. Така че моето дълбоко убеждение е, особено в тези колективни, политически органи, ако е имало такива фрапантни случаи, те вече би следвало да бъдат разгледани, обсъдени, преценени от

Нека да го решим днес. Аз обещавам и сме поели ангажимента – нашата група – в рамките до един месец,

Не виждам. Госпожо Янкова, за дуплика – заповядайте. Уважаема госпожо Председател! Господин Кирилов, няма спор, че по двата члена, които и преди бяха, имаше Комисия по конфликт на интереси и тя е действала. Сега говорим за там, където ги убива обувката общинските съветници – за наемните отношения. Там казвам, че има проблем. Знаете ли,

който беше много силно рекламиран, на който много му се радвахте и си ръкопляскахте, на втората, третата седмица му правим промяна. Господин Кирилов ще даде промяна и до един месец ще водите хорото, а пък ние ще имаме възможности да Ви казваме, че в тази ситуация законите не се правят по този начин. Проблемът с наемните отношения, ако Вие сте решили, че това е конфликт и е укоримо, а Вие го предлагахте, и ако отдолу се получи шум, значи има шум, който сега ще се замете за две години

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Започнахме и този дебат с „Да дадем шанс на закона“. Това е един от малкото нови текстове в корпуса на Закона, който получи своя шанс – един месец. Ние продължаваме да държим на своята теза, че корупцията е системен, дълбоко дълбоко вкоренен проблем и всяко вмешателство предизвиква трус в основите на системата. Тук не става въпрос за някаква техническа промяна в Закона. Тук става въпрос за това как се управляват българските общини и как функционира местната власт и отговорът го дава българското общество, дават го медиите, за съжаление чуждите – корумпирано! Ако смятате, че някой демонизира местната власт, ако смятате, че някой отива твърде далеч с това твърдение, нека Ви прочета няколко думи, изказани от Националното сдружение на общините в България на Правна комисия: „Напрежение и тревога, брожение сред общинските съветници, ще се оголят съветите и ще се блокира дейността им. Отиваме на предсрочни избори една година преди местните избори. Създаде се напрежение в множество от съветници“. Каква апокалиптична картина, ако това са изолирани случаи, ако това не е практика, и това не е принципът, на който функционира местната власт?! Защо самият Антикорупционен орган изказва становище, че трудно би се справил с подобен обем работа? И това ли ще кажем на българите: „Нямаме капацитет да извършим съответните проверки“. Като юристи можем да говорим красноречиво и многословно, но нека го кажем направо и нека го кажем ясно – това, което вършим днес, е следното, и българите трябва да го разберат, и ние сме отговорни да им го кажем просто, а то може да бъде казано с едно изречение: „Даваме време на политическите си приятели да приведат далаверите си в ред и да продължим по същия начин“. Благодаря, уважаеми господин Божанков. Реплика – господин Христов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Божанков, за втори път в тази зала чувам нещо, което силно ме безпокои, защото тук сред нас има бивши кметове, има бивши председатели на общински съвети, има има хора, които са работили в управляващи органи към Сдружението на общините. Не можем и не би трябвало точно ние от тук да генерализираме и да казваме, че видите ли управлението в българските общини в най-общ план било корумпирано. Никой не отрича, че има проблеми в управлението на българските общини, никой не отрича, че има проблеми, никой не отрича, че в общинските съвети не всичко е най-чисто, но не можем да говорим от тази трибуна, че в общинските съвети работят само хора, които са корумпирани и които нищо друго не правят, освен да се обогатяват. Относно позицията на Националното сдружение на общините, която беше изказана ясно. Те не защитават корупцията. Те защитават нормалното функциониране на общинските съвети. В общинските съвети няма само представители на ГЕРБ. Не само представители на управляващата партия се намират в някакви отношения. Знаете отлично, че в по-малките общини най-вече в отношения с общината са общински съветници от всички партии. Позицията на Сдружението на общините отразяваше най-вече тяхното безпокойство от това, което би могло да се случи в общинските съвети, от това, което ще има като последствия. Ние не сме против работата на общинските съвети да продължи по нови правила, напротив. В общинските съвети и най-вече в техните комисии, които работят добре – имам предвид комисиите за конфликт на интереси, много често има сблъсъци, много често има спорове, но там всички се обединяват. Нека от тази трибуна да не даваме възможност и да не даваме храна за разговори на тема „Всички са корумпирани“. Да, има проблеми, но има много честни хора в общинските съвети, които работят добре и работят добре заедно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Божанков, за дуплика. Уважаеми господин Христов, направих това изказване и на база, и най-вече заради констатациите на Сдружението на общините. Може би съм сгрешил, може би не съм дотам обективен. Затова е добре да дадем шанс, както се изразяват колегите, на Закона да проработи и да докажем, че това са единични случаи. Всъщност няма да отидем на нови избори, няма да се блокира работата на общинските съвети и няма 6000 декларации да влязат и всъщност 6000 да имат проблем. Ако направим обаче обратното и отложим Закона с две години – тоест до следващите избори, точно това ще бъде сигналът, който ще изпратим на българското общество и ще затвърдим това съмнение. Затова нека изчистим имиджа на местната власт

конфликтът на интереси в държавната и общинската администрация се проявява в пресечната точка между обществения и частния интерес, а именно, когато лице заемащо публична длъжност има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и на задълженията му по служба, какъвто явно се явява случаят с общинските съветници, които са действащи към момента. Един месец след като новият законопроект, който беше широко рекламиран, включително и от вносителите на сегашните промени, беше обнародван и трябва да влезе в действие – вече ни се предлагат поредните промени, и то от същите хора, които пламенно го защитаваха и сега още по-пламенно от трибуната твърдят, че грешките ще бъдат поправени. Още тогава беше ясно, че той няма да сработи и не е синхронизиран с останалата част от нашето законодателство. Поправката реално ще затвърди шуробаджанащината в местната власт и потвърждава нашата теза, че има срастване между бизнес и политическа власт. Предупрежденията на БСП, че Антикорупционният закон е пълен с недостатъци се доказаха, но вносителите бързат да внесат промени, за да ги заметат под килима. Подходът за декларирането на конфликт на интереси и за административнонаказателната отговорност да се прилага съответно и за лицата, които не заемат висши публични длъжности, сега поражда доста сериозни проблеми, и то, като слушам, най-вече в редиците на вносителите. Проблемът се състои в това, че се налага на всички общински съветници в страната в един кратък период от обнародването на Закона да подадат отново декларация за несъвместимост, но вече по новите условия. Тоест хората, които са избрани преди една година и повече по други правила, сега се налага отново да декларират наличие на несъвместимост. На общинските съветници се забрани да бъдат еднолични търговци, съдружници, членове на управителни и надзорни съвети на дружества, които имат отношения с общините, като срокът, който се предлага да се отложи действието на Закона, е 1 декември 2019 г. По този начин не се ли дава един толеранс, един сигнал за възможно разграбване на общините и и преразпределение на имуществото на общините, като крайният срок е закован на 1 декември 2019 г.? Много пъти в тази зала са се променяли законите, като

който се обсъжда предложение за смяна на касовите апарати, което ще обхване далеч – далеч повече юридически лица, отколкото тези, които са общински съветници. Чудя се дали на тези хора ще им се предложи същият толеранс от време да въведат новите касови апарати, например също от 1 декември 2019 г.? Не разбирам защо, за пореден път, ние поставяме политиците в по-изгодно положение? Нима създаваме нова, висша политическа каста, към която ние се причисляваме априори? априори? Искам да попитам и още нещо вносителите: кога ще бъде следващия законопроект за допълнение и изменение на Закона за противодействие на корупцията, за да можем все пак психически да се подготвим, а и останалата част от обществото също? Господин Кирилов правилно поиска един месец за анализ, но не можем да кажем след един месец какви ще бъдат изводите от този анализ. Ами, ако преценят, че всичко вече е наред и няма нужда от промени, след три месеца какво ще правим? Дали няма да им дойде нещо друго на ума? Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев. Има ли реплики? Не виждам. Има ли други изказвания, колеги? Господин Кирилов, заповядайте за изказване, после господин Сираков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам изказване, с което се надявам да не прекалявам и да не претоварвам дебата. Не бих искал да се връщам на всички мними аргументи, които бяха наведени от опозицията. Молбата ми в тази посока е следната: нека да не спекулираме и нека да не хиперболизираме! Някой друг път ще си позволя да разкажа случая на общинския съветник Хипербол от Атина. Вижте, няма как зад едно техническо решение, в което, признавам, не ние виждаме справедливост, а организацията на общинските съветници и кметове настояват за тази справедливост, няма как това решение да го натоварваме с тези политически изводи.

само че когато се предприема едно такова сериозно, мащабно, преструктуриране на органи, промяна в законодателството, е нормално и обяснимо да има необходимост от прецизиране на някои от организационно-техническите последици. И аз имам реплики към решенията, взети в работната група в Министерството на правосъдието, която заседава доста месеци. Пак припомням – това беше третият, четвъртият, етап на обсъждане на този законопроект. А тези предложения са още от най-първият законопроект, така нареченият „Законопроект Кунева“ и общинските съветници, и обществото, и ние знаехме. Тук много мога да споря по това, кой – какво е проспал. Ако Националното сдружение на общините в България беше реагирало в който и да беше от моментите на публично обсъждане или дебат в комисии по този законопроект, щяхме да сме обсъдили този въпрос и вероятно щяхме да сме взели едно предварително решение. Но ние имаме категоричност и убеденост, че не само по отношение на наемите на общинските съветници, но и по отношение на всякакви други договори следва да се приложи един прецизен контрол. Плюс това следва да има максимална и пределна публичност за това. Пак казвам, времето, което е до финала на този мандат, на тези общински съветници, не е блокирано, не е сложено във фризера, за да не може да се осъществява контрол по отношение на свързаности или на конфликт на интереси, или на корупционен риск. Гледайте! И ние гледаме! Няма да споря тук кои са Вашите общински съветници – кои са нашите общински съветници. Предложили сме равно решение за всички общински съветници, без значение от коя политическа партия и с коя политическа сила са участвали в изборите. Не мисля, че това отлагане би се възприело като недисциплинираща мярка. Напротив! Смятам, че това време би следвало да се използва, но да се използва точно, за да може и публиката, и политическите опоненти, и самите общински съветници да законосъобразят, да вземат предвид новите по-тежки правила, които ще се прилагат, и съответно да направят избор – да си прекратяват взаимоотношенията с общината или да не бъдат повече общински съветници. Този избор трябва да се направи! Вярно, при това тълкуване на Закона, времето от един месец очевидно е кратко. Апелирам към Вас, да разгледаме този законопроект в рамките на две четения, за да можем

госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Кирилов, използвам правото си на реплика – няма да Ви давам оценка нито на законодателната работа, нито на текста на закона. Ще започна репликата си и се надявам тези думи наистина да ги възприемат всички наши колеги. На Закона не може да му се дава шанс! Това ще го повтарям всеки път. Не може да се дава шанс на Закона. Законът е система от правила, която ако бъде правилно написана, ако бъдат съобразени обществените отношения, ние тук трябва само да натиснем стартовия бутон и той да проработи. Господин Кирилов, казахте: справедливост, и това ме инициира да Ви направя реплика. С този законопроект ние не даваме справедливост. Справедливостта е оценка, справедливостта е решение. В момента ние не даваме решение, ние в момента отлагаме решението, ние в момента даваме приспивателно или обезболяващо. Замитаме един въпрос под килима Текстът по начина, по който е формулиран, по който беше приет, съдържа, това го казах и в Правната комисия, съществени проблеми, които дори да заметем сега за определен срок, те остават. В текста, уважаеми колеги, не сте предвидили, защото не съм гласувал за него, общинските съветници да нямат договори с общината, в която работят като общински съветници. Вижте т. 3! Става дума, че те не трябва да имат договори с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия на територията на цялата страна. Текстът изобщо е недобре изготвен. Дали ще го отложим, или няма да го отложим, това стои като свършена работа.

отговорността не е на Националното сдружение на общините в Република България. Отговорността е на Народното събрание. В частност отговорността е на управляващото мнозинство и за абсолютна яснота – в частност тя е на Правната комисия. Дали някой го е забелязал, дали не го е забелязал, дали е сигнализирал – Законопроектът беше докладван, приет и аплодиран. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков. Втора реплика – господин Попов, трета реплика – господин Божанков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колега Кирилов, казахте, че Законът работел. Как ще работи като се налагат поправки две седмици след приемането му? Това означава, че Законът не работи,

но е Ваша работа, като управляващи, като вносители на този законопроект, да внесете такъв, който да работи – не да чакате становището от сдружението на общините, и да се вслушвате повече в гласа на опозицията. Защото когато говорехме, Вие не ни чувахте – напротив – сипехте обвинения срещу нас. Ето сега, две-три седмици след неговото приемане, се оказа, че сме били прави. Наистина общините не са дали своето становище, но те не са законодателен орган. В момента Вие сте мнозинството Народното събрание, в частност Вие от управляващото мнозинство, и следваше да изпипате този закон до съвършенство. Сигурен съм, че това няма да са нито първите, нито последните поправки на този закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Господин Божанков, имате думата за реплика. трябва да бъде уважен и взет под внимание, е, че отношенията се променят в движение, тоест хората са станали съветници при едни условия, ние ги променяме в движение. Този принцип, Този принцип, който Вие защитавате в момента – че това не е редно и аз го споделям, Ви моля да го защитавате винаги и по отношение на другите субекти в държавата – на българските граждани. Защото мога да Ви дам десетки, ако не и стотици, примери как това Народно събрание променяше правилата и малкият, и средният бизнес, е взел кредити за десетилетия напред и е почнал при едни условия – но те радикално се промениха в движение, техните права никой не ги затича. Тогава никой не взе под внимание техните становища. Това налага извода, че в България трябва да си политик, да имаш политическо лоби и политически приятели, за да получиш отлагане или законът да бъде променен, така както на теб ти е удобно. Тук се връщам на тема, която много пъти сме обсъждали – оценката на въздействие. Ако не я правехме формално, ако действително оценявахме как всеки текст би засегнал всяка целева група, ние това щяхме да го предвидим. Това не е работа на Сдружението на общините и дори никой да не даде Становище, ние можехме да го предвидим. Но, за съжаление, изработихме в България нова – не само за страната, но и за света, методика, в българското Народно събрание оценката на въздействие да идва на крака при народните представители, натоварена на гърба си с въздействието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, които направихте реплики! Аз може би ще започна отзад напред. Оценката за въздействие на нормативния акт е сравнително нов инструмент, който беше приет от предното Народно събрание и беше приет пак с укора, че ние въвеждаме един проблематичен, спорен институт, че ще затрудним законодателната инициатива. И пак колеги от Вашата група се кълняха – и на всичкото В този Законопроект, особено последният – този, който в крайна сметка стана нормативен акт, имаше 70 страници анализ и оценка на въздействието. Няма да коментирам,

които сме работили за общините и сме работили не малко години по един или друг начин“. Така че аз уважавам – уважавам и местната власт, уважавам и общинските съветници и всички представители на местната власт. На мен ми е ясно защо през този 2-годишен период не е имало адекватна реакция. Ще премина и към отговор на репликата на колегата Милков. Вие Вие добре искате да вмените на управляващите отговорността, отговорността си е наша. Аз не бягам от нея, но не искам да очерняте Правна комисия, защото и Вие сте член на Комисията по правни въпроси. Вярно, Вие бяхте единственият, който коментира не този въпрос, а въпроса с образците за декларации, но след като го приехме – вече актът, законът, беше приет. И аз Ви благодаря за този коментар. Благодаря за това, че потърсихте начин да се видим и да кажете: „Тук ще има проблем с образците на декларации“. Колеги, не искам да теоретизирам, но в демокрацията не са само управляващите, а и опозицията. И Вие мълчахте! И специалистите по местно самоуправление – две години и Вие мълчахте! Сега общинските съветници от БСП в София казват: „Ние подкрепяме тази промяна“, ами, казвам: „Кажете си го на депутатите тогава, като подкрепяте тази промяна“.

Извинявам се, не съм юрист. Видях, че дебатът е предимно между юристи, но така или иначе съм в местното самоуправление в последните седем Всеки вижда в една ситуация това, която иска да види. Вие виждате, че този закон не работи. Аз бих казал, че точно този казус доказва, че Законът работи. Защо? Защото той, както каза госпожа Дора Янкова, осветли един проблем. Този проблем аз ще го разделя на две. От една страна, това, което казва новият закон, е за взаимоотношенията на общинските съветници с общината, с общинските дружества, с участието на общината в дружества и така нататък. Всички сме съгласни, че това не бива да е така и е порочна практика. Затова имаме този текст в новия Закон, който предотвратява тези взаимоотношения. От друга страна, както каза и господин Божанков, и аз съм съгласен с това, при заварено положение година и половина преди изтичането на мандата, тези общински съветници в момента, когато са били кандидат-общински съветници, са станали такива при определени условия, различни от сегашните. Затова тази поправка в момента просто отлага във времето, точно тази страна на проблема. Другата страна, което е доказателство, че Законът работи, са договорните отношения,. Да, установихме, че там има проблем, който до момента не сме считали като такъв. Може би обществото ни в момента стана много по-чувствителен за него – дали доктор, примерно, трябва да наема помещение в общинското ДКЦ и ако е така, как да променим Закона, за да могат да го правят, както и за земите? Господин Кирилов каза, че в рамките на един месец ще имаме предложение по по този казус, така че да се изчисти този проблем. В заключение бих искал само да кажа, че управляващите според мен се делят на две:

Това не го казвам като обвинение, просто го давам като пример, че понякога е необходимо нещо да стартира, да работи, за да му се направят фините настройки и за мен точно този казус не е кръпка на Закона, а е фина настройка. Вие сте юристи и много добре знаете, че имаме процедура за изменение и допълнение на Закона, което показва, че това е практика и че това е възможно да става. Дали този закон ще се променя? Да, ще се променя тепърва, защото трябва да му се донаправят фините настройки, за да работи. На мен много ми се иска всички ние – и управляващите, и опозицията, всички ние като управляващи, да останем чувствителни към тази тема и да направим тези поправки, че Законът наистина да работи. Защото във Вселената всичко е циклично.

Съвсем кратка реплика, уважаеми господин Председател! Уважаеми колега, за какви фини настройки говорите? Ние не сме били говорили конкретно по този текст. На нас ни се изприщиха езиците – и на първо, и на второ четене, да говорим по отношение на Законопроекта. не сме направили предложение между първо и второ, защото образно казано няма как да санираш една съборетина, защото вътре във всеки един законов текст има логическа последователност и свързаност на текстовете. Когато в този Законопроект липсва и такава дори и когато, от друга страна, има част от някаква логика и последователност в него, ако се бръкне в една точка от този Законопроект,

иницииран от следните Ви думи: „всички сме управляващи“. Ние всички сме дотолкова управляващи, доколкото всички тук сме юристи. Не може да се делим на юристи и на неюристи, и дали въпросът е юридически или не е юридически. Вие дадохте добър пример как днес взехте отношение в проблематиката. Няма фини настройки. Процедурата за изменение и допълнение се прилага, когато се изменят обществените отношения, когато извън Закона се промени, тогава се променят Законът. Разберете нещо, ние законодателстваме, ние създаваме механизми, за които трябва да имаме отговорността да са толкова добри и да им отделим толкова време, че да станат добри, преди да натиснем зеления бутон. И фини настройки няма. Фините настройки са на гърба на хората. Те показват, че софтуерната програма, която сме създали, не е достатъчно добра. Това възбужда нашето говорене днес. Благодаря Ви за другите хубави думи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Милков. Трета реплика? Заповядайте.

разбира се, един Законопроект може да бъде променян, изменян и допълван. Това е съвсем нормално – не е нормално да е един месец, след като е бил дълбоко обсъждан. Това, едно. Второ, за какво става дума тук? Ние не променяме нищо. Ние отлагаме с близо две години един проблем, а самият проблем какъв е? Направихме разпоредба в специален Закон за местното самоуправление, която, едно, че забранява на един общински съветник да бъде в някакви отношения със своята община, но, второ, забранява на този общински съветник да бъде в каквито и да е отношения с всички други общини. Защото това е също едно от разковничетата на проблема. Защо не става дума за фина настройка, а за една цяла логика? Защото Законът е построен така, че неспазването на едно задължение, неподаването на декларация, отключва задължително най-различни процедури, включително проверки на имуществото назад, тоест всяко действие в този закон е свързано с други действия – на административния орган, който създадохме това от една страна. В частния случай на общинския съветник ние създадохме една абсурдна конструкция на конфликт на интереси, в който общинският съветник, който евентуално е в отношение с този общински съвет, ще бъде съден дали е в конфликт на интереси от същия този общински съвет. Не става дума за фина настройка. Става дума за дълбоко объркване в идеята на целия Законопроект. И когато председателят на Правната комисия с право казва: „Те и сега съществуват тези хора. Защо Комисията за конфликт на интереси досега не го е констатирала или не го е санкционирала?“. Този въпрос е напълно легитимен. Само че вместо да вземем проблема на конфликта на интереси и да го развием и отстраним, ние го направихме абсолютно неприложим. Това е големият проблем. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.

със стаж. Наистина не смятам, че промяната в Закона в момента отлага решаването на проблема. Първо, защото тези взаимоотношения ще започнат да важат на един по-късен етап. Ние не казваме, че те отпадат да важат.

искам правилно да се изразя и да ме разберете. Вие наистина нямате предложение точно по тези текстове. С това искам да кажа следното. Всъщност не е в състояние за такъв голям Закон, нов Закон, с толкова много подробности да се вникне в него преди той да е започнал да работи! Виждате, че самото Сдружение на общините, което обединява общински съветници

Ние коментираме в момента конкретен текст, конкретен казус. Единственото, което не мога да приема е да се говори на едро, че по принцип нещо не е добро. Може и да не е добро. Нека да изчакаме и да видим дали наистина не е добро. Към момента това е само хипотеза. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на

Благодаря Ви, господин Попов. По същество Вие искате удължаване. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искрено се зарадвах, когато господин Кирилов излезе да прави процедура и се надявах, че той ще предложи да прекратим този безсмислен дебат и да минем към гласуване. За съжаление, направи точно обратното. Ние вече два часа слушаме едно и също изказване от страна на колегите от „БСП за България“, което започва с думите: „Това е Закон, който е неработещ и който само две седмици, след като е факт, трябва да ремонтираме“.

Този проблем в момента е много сериозен и неотложен. Ние трябва да направим нещо. Не чух Вие да казвате, че предложената поправка в момента не трябва да бъде гласувана – през цялото време критикувате Закона И слушаме едно и също: „Ние казахме ли Ви?“ Да, Вие им казахте и ние им казахме, че Законът има проблеми. Но той е факт и трябва да започваме да го ремонтираме. Това е първата стъпка и предлагам да не си губим времето да повтаряме едно и също, защото всичките Ви изказвания са едни и същи, са едни и същи, а да минем на първо четене тази поправка. Ако Вие предложите по-разумния й вариант между двете четения, аз съм сигурен, че всички тук заедно ще го обсъждаме – може пък да се окажете по-далновидни и да предложите нещо по-добро. До момента това не е факт.

Реплики? Заповядайте, господин Зарков. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Христов, ще се вслушам във Вашия апел и ще говоря кратко, макар да не мисля, че това е, за да си губим времето. Ако се вслушвахме по-добре в тези „общи приказки“, нямаше да са конкретните проблеми, а малкият конкретен проблем, за който говорите, този малък конкретен проблем показа, че в България ако забраниш на общинските съветници да са в търговски отношения с общината, в която работят, ще останеш без общински съветници. Ако това е малък проблем, здраве му кажи! Другото, което показа, е, че за тези две години,

господин Председател! Уважаеми господин Зарков, не знам къде чухте в моите думи, че проблемът е малък. Изрично подчертах, че по същество проблемът е голям, но предложението, което в момента се обсъжда, за да бъде решен или отложен този проблем, е работещо и то може много бързо да даде реални резултати – да го реши или да го отложи. Моята идея беше, че ако Вие не предлагате нещо конкретно сега, и сто пъти да повторите, че Законът е неработещ, че той трябва да се ремонтира, на принципа „Ние казахме ли Ви?“ – да, бе, казахте им, но дайте да започнем да правим нещо. Ще го ремонтираме. Няма как сега с всичките тези изказвания да кажем: „Законът е лош, махаме го, няма го, не съществува“. Той съществува. Дори и хиляда поправки да трябва да му направим, ще трябва да ги правим, за съжаление. Така че нека да направим първата стъпка и да започнем да го ремонтираме, ако трябва, всеки ден.

Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да преминем към второ гласуване на току-що приетия на първо гласуване Законопроект, тъй като по време на обсъждането не бяха направени предложения за неговото изменение или допълнение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Обратно предложение Благодаря Ви, господин Кирилов. Спазвайки Правилника, подлагам на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов за преминаване към второ гласуване на Законопроекта.

Процедура! Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас: кое Ви дава право да лишавате народните представители от законодателна инициатива?

грубо нарушавате Правилника. И не казвайте: „както пише в Правилника“, защото трябва да прочетете какво пише в Правилника, за да разберем наистина ли сте прав, или не сте – според мен не сте

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Когато, уважаеми господин Председател, има направено предложение и заявено такова от народни представители от парламентарна група, че ще бъдат правени предложения между първо и второ четене…

„Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на Законопроекта“. По време на обсъждането не бяха направени такива предложения. Предлагам Ви следния изход, уважаеми господин Председател, при това положение.

Вашето. Аз съм длъжен да поставя на гласуване първо Вашето предложение съгласно Правилника. Нова процедура – господин Ерменков, заповядайте. Уважаеми господин Председател, взимам процедура по начина на водене, защото тук председателят на Комисията се опитва да манипулира Народното събрание и Вие му разрешавате да го прави. В Правилника е написано, че ако има изявена воля за правене на предложение между първо и второ четене, а не направени предложения между първо и второ четене, не се допуска приемането на Закона на второ четене. Много Ви моля, спазвайте Правилника! Стига вече сте си правили упражнения с това как се нарушава Правилникът! Господин Председател, влезте си в ролята! Ако искате, поискайте почивка. Погледнете, прочетете Правилника! Прочетете Правилника какво пише в него и тогава преминавайте към нарушаване на този Правилник! Защото наистина започваме да приличаме на парламент, в който управляващото мнозинство ползва Правилника преди всичко да се подпира при сън.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, допускате председателят на Комисията по правните въпроси, който докладва по Законопроекта, да внушава на народните представители и на хората,

Данаил Кирилов да внушава, че някой трябва да обяснява на тези шест хиляди. Освен него и групата на ГЕРБ, които приеха този законопроект толкова скоростно и бързо, няма кой друг да обяснява на общинските съветници защо забъркаха тази каша и защо сега с нарушения на Правилника и да се обяснява да се обяснява как е трябвало да бъде направено в дебата по първо гласуване предложение между първо и второ гласуване. Кога е било това така?

Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Наистина правете забележка на господин Кирилов, когато дава квалификации кой трябва да обяснява хиляди съветници, че ще бъдат потърпевши от Закона! По-добре да обясни на шест хиляди бизнесмена – общински съветници, как трябва да си прекратят конфликта на интереси, а не,

Благодаря. Отново процедура, господин Кирилов. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам процедура не, за да отговарям по какъвто и да е начин на колегата за да посоча следното: Освен че в нашия Правилник изрично е казано, че искането за предложения трябва да е направено по време на обсъждането, в този смисъл имаме подробен анализ на тази разпоредба от нашия Правилник в Решение № 8 от 27 май 2010 г. по Конституционно дело № 2 от 2010 г. В мотивите на това конституционно решение, пак изрично се приема, че заявлението за предложения между първо и второ четене трябва да бъде направено по време на дебата, по време на обсъждането, а не след това. Но какво казва Конституционният съд? И тук ще се съглася и с колегите. Ако се допусне такова второ обсъждане и има желание за предложения, в самото второ четене трябва да се даде възможност на тези предложения да бъдат обсъдени. Затова аз правя следната покана – ако влезем на второ четене, имам редакционно предложение, тъй като целият закон е в едно кратко изречение – тук нямаме кой знае каква предварителна подготовка. Имахте цяла седмица, ако имате желание в това изречение, в което има една дата и една разпоредба, можехте да се подготвите. И сега можете да се подготвите – да направите предложения. И Ви каня да направим това – да допуснем второ четене. Отсега заявявам, също като Иван Иванов, че влезем ли на второ четене в това изречение на § 1 аз ще направя предложение. Ако той е готов и желае, също ще има

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Отново чухме неверни данни и опит на господин Кирилов да манипулира Народното събрание. Не знам за коя една седмица говори той, но Законопроектът беше разгледан в сряда.

Няма вече процедури. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов за преминаване към второ четене на Законопроекта. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наименование на нормативния акт: „Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Както многократно и досега имах възможност да заявя пред уважаваните народни представители, взимам думата, за да направя редакционно предложение по отношение на текста на предложения § 68. Предлагам той да бъде следният: „§ 68.

която предлагам също да бъде отложено действието на изпълнението на това задължение за общинските съветници за 1 декември 2019 г. Благодаря Ви.

Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на разпоредбата „Заключителна разпоредба“ и текста, предложен от народния представител Данаил Кирилов. Гласували

С това завършихме и с второто гласуване на Закона. Уважаеми народни представители, парламентарният контрол ще започне в 11,00 Благодаря